raspravljamo o četiri finansijska plana odnosno jednom rebalansu i tri plana i ima tu, moram reći, dosta nelogičnosti.Pre svega, svi ovi planovi i rebalans, konkretno rebalans Odluke o finansijskom planu Agencije za energetiku za 2019. godinu, je u Skupštinu došao 2. decembra.Kako smo čuli, odmah nakon toga je usvojen od strane nadležnog odbora. Međutim, prošlo je od tada više od dva meseca i mi danas raspravljamo o rebalansu za 2019. godinu, iako je sad februar 2020. značaj ima naša odluka i da li je to samo kolmolidacija nečega što je već urađeno, jel ako nije urađeno, onda, priznaćete, da je besmisleno, da o tome raspravljamo,

oni su rekli da se radi o sredstvima koje relevantni subjekti ostvaruju svojim učešćem na tržištu.Ako znamo da se radi o Komisiji o hartiji o vrednosti, REM-u ili regulacionom telu za elektronske medije i Agenciji za energetiku Republike Srbije.Ja bih molio da mi ovi ekonomski eksperti iz SNS objasne na koji način oni učestvuju na tržištu. Sedi.Dakle, ovde se radi ne o bilo kakvom učešću na tržištu, nego se radi isključivo o monopolu. Da li neko može da bira na tržištu da li će koristiti usluge npr. REM-a? Može li neko birati da li će na tržištu koristiti usluge Agencije za energetiku Republike Srbije ili će otići možda kod nekog drugog.Znate, gde postoji tržište, postoji više ponuda pa neko može da se odlučuje čije će usluge koristiti, a ako postoji monopol, kao što postoji u ovim slučajevima, jer se radi o državnim agencijama kojima su date određene nadležnosti u skladu sa zakonom, onda niko ko se iole razume u ekonomiju ili u zdrav razum, ne može govoriti da su to subjekti, koji deo svojih prihoda ili celokupne svoje prihode ostvaruju svojim učešćem na tržištu.Ovde je po onoj – „Kadija te tuži, kadija ti sudi“. Šta oni odrežu i koliku nadoknadu oni odrede i prihoduju, vi nemate mogućnost nikakvu, uticaja na to. Zar mislite da je drago ovima koji plaćaju te nadoknade i da oni to rado čine? Naravno da nije, ali nemaju izbora.Drugi problem, vi ste odobrili ovim agencijama i REM-u povećanje plata. Koji je razlog da se dozvoli povećanje plata, za koji članovi vaše koalicije i vašeg režima kažu da su izuzetno visoke i jesu izuzetno visoke i nekoliko puta veće od prosečnih plata u Srbiji i potpuno neopravdano? Znate, to što neko koristi državni monopol, pa prihoduje određena sredstva poput REM-a, to nije razlog da on može onda da raspoređuje ta sredstva kako god hoće i da deli plate koliko hoće.Ja sam čuo konkretno Marijan Rističević, posle sam i proverio na osnovu finansijskog izveštaja, prosečna plata zaposlenih u REM-u, dakle to se ne odnosi na predsednika REM-a i na članove Saveta REM-a, nego prosečna plata zaposlenih, neto plata je 129.000 dinara.Onda se iščuđavaju nad tom činjenicom, tu ulaze i kafe kuvarica i vozači i zaposleni u održavanju i svi drugi i prosek je, ni manje ni više neto neverovatnih 129.000 dinara,

svaki zaposleni REM-a, košta građane Srbije mesečno.Da li je to normalno, da li su to institucije koje pravite i kako je moguće da predsednici opština imaju manje plate od čistačica u REM-u? Kako je moguće da ministri u Vladi Republike Srbije imaju plate mesečne onolike koliki je prosek primanja u REM-u? Da li je to normalno?Da li je normalno da oni koji su na malo boljim položajima u REM imaju veće plate od predsednika Republike Srbije, od predsednika Vlade Republike Srbije, da ne govorimo o narodnim poslanicima čija je plata 80 i kusur hiljada dinara, pa svi kažu to su velike plate, ali, evo vidite u REM su nekoliko puta veće.Još jedna stvar koja me je zaintrigirala, vi ste uporno tvrdili da nemate nikakav uticaj na REM do onoga trenutka dok vas nisu pritegli iz Evropske unije i rekli da nekoliko članova REM mora da se promeni. Onda se ispostavilo da je moguće obezbediti ostavke i da vi ipak imate nekakav uticaj na članove REM.Kaže jedan od govornika i to pripadnik režima kako REM radi za Šolaka i Đilasa. Vi birate sada predsednika, birate članove Saveta, mene zanima da li će i oni raditi za Đilasa? Da li će sve ove nepravde koje ste nabrajali danima, mesecima, godinama, kako Đilas pljačka Srbiju, kako Šolak pljačka Srbiju, kako televizija „N1“ radi nelegalno, što je činjenica. Da li će se sada nešto promeniti? Ako izaberete sada još ljudi u REM, predsednika, ponavljam, dakle, nekoga ko će rukovoditi i ko je tu najvažniji, pa izaberete još člana Saveta REM, da li će i oni raditi za Đilas i Šolaka?Ako se ništa ne promeni, a pretpostavljam da neće, znači oni rade za Đilasa i Šolaka, a vi koji ih birate, pa za koga vi onda radite nego i vi za Đilasa i Šolaka. Da li vi to vraćate neke Đilasove, odnosno dugove Đilasu i dugove Šolaku, jer se ovde apsolutno ništa sa godinama koje prolaze ne menja?Nadležnosti REM su izuzetno važne. Nemam sada dovoljno vremena da čitam, ali imaćemo sada i raspravu o REM, pa će biti prilike, ali bih želeo da ukažem na to kako se kretao tokom godina budžet REM ili Regulatornog tela za elektronske medije, koji određuju ko će emitovati, ko neće emitovati, oni daju dozvole za emitovanje, oni opominju medije koji krše propise, oni imaju mogućnost da kažnjavaju medije, imaju mogućnosti da oduzmu i nacionalnu frekvenciju, da zabrane nekome emitovanje na određeno vreme, sve to imaju, ali ta prava i obaveze, jer je njihova obaveza da rade u korist građana Srbije, oni to ne koriste.Budžet REM koji je projektovan za 2020. godinu je neverovatnih i ničim opravdanih 307 miliona dinara za godinu dana.

18 miliona, a za 2020. godinu čitavih 307 miliona, što znači da je petnaest

Da li kvalitetnije rade svoj posao? Ne. Da li je kvalitetniji program? Ne. Da li je manje vulgarnosti i gadosti koje ljudi imaju priliku da gledaju na televizijama sa nacionalnom, regionalnom ili lokalnom frekvencijom? Pa, naravno da nije.

2020. u odnosu na 2014. godinu je veći 17 puta. Sada vi recite nama zašto je to tako i zašto ste vi odobrili? Da li je Skupština ili nadležni odbor protočni bojler, pa mora apsolutno svaki predlog da se uvaži?Ne sviđa vam se REM, navodno vam se ne sviđa. Sve najgore o njima govorite, i o njihovoj ulozi i tvrdite da rade za Đilasa i Šolaka, a opet im iz godine u godinu povećavate budžet.To govori da vi obmanjujete građane Srbije i da vi pored toga što ste ideološki klonovi Đilasa i Šolaka, da očigledno imate iste interese, da imate isti biznis i da se na nekom drugom nivou osim ovoga u Narodnoj skupštini izuzetno dobro razumete.

Dame i gospodo narodni poslanici, ako spomenete nečije ime, iznesete deo njegovog izlaganja to je svakako osnov za repliku, daleko veći ili deblji osnov nego što to koriste neki drugi narodni poslanici.Dame i gospodo narodni poslanici, SBB, čiji je vlasnik bio Šolak, koji je to preprodavao Dejvidu Petreusu, kasnije su to preprodali „BC Partners-u“ uz neki njegov udeo,

Vezivati Šolaka i Đilasa sa nama, sa vladajućom većinom je jako veća mašta nego što imaju maštu neki u nekim holivudskim filmovima koji su po duhovitosti daleko duhovitiji od izlaganja koje ja danima slušam u Narodnoj skupštini.Dame i gospodo narodni poslanici, da saberemo koliko kritika na Šolaka, na Đilasa, na REM, na SBB, na „N1“, na „Sport klubove“, su izrekli poslanici većine, a koliko poslanici opozicionih stranaka i dobićete jasan podatak da je vladajuća većina veoma kritična prema zatečenom stanju.Nismo mi ustanovili REM, nismo mi ustanovili način na koji se finansira REM, nismo mi raspisali ni takse, ni naknade koje elektronski mediji moraju da plaćaju REM da bi ovaj mogao da funkcioniše. Sve je to urađeno daleko pre nas i naše je pravo da kritikujemo to što smo zatekli i da tražimo da za taj novac REM konačno počne da vrši funkciju jer mu se sastav menja, da posle promene sastava saveta REM konačno počne da radi u korist domaćih medija, odnosno da poštuje Zakon o elektronskim medijima.Hvala.

i od tada se Finansijski plan poslovanja pravi na osnovu, u okviru troškova regulacije, dakle, u osnovu kompletnog iznosa koji se po tom osnovu uplati REM.Druga stvar, kada ste vi zatekli to stanje? Pre petnaest dana? Pre mesec dana? Pre tri meseca? Vi ste na vlasti osam godina i vi ste zatekli malo više od ovih zakona, malo više od Đilasa i Šolaka, zatekli ste komplet njihove koalicione partnere, pa ih držite još uvek.Zatekli ste dosta njihovih funkcionera, pa ih držite još uvek. Zatekli ste i Đilasa, pa ga postavili… Znate, kažete, čovek ukrao 619 miliona i umesto u zatvor, vi ga postavili za predsednika Košarkaškog saveza. Pa, o čemu se onda radi?Vi ste ti koji imaju moć u svojim rukama. Kakav god zakon da ste zatekli, mogli ste ga promeniti 20 puta za tih osam godina. Pa, kako menjate… Evo, uporno reformišete školstvo iz godine u godinu. Stalno se ovde o istim zakonima raspravlja.Ja ničim nisam osporio, da još bude zanimljivije, podatke koje ste vi doneli i koje ste vi saopštili građanima Srbije i delim vašu zabrinutost i zapanjenost. To je, jednostavno, neverovatno, to je sramota, to je pljačka, ali zašto vi ne preduzimate ništa da tu pljačku sprečite nego dozvoljavate uporno da Đilas, Šolak, N1 i drugi o kojima govorite pljačkaju Srbiju?

Hajde da menjamo sledeće nedelje i zakone, podzakonska akta, šta god je potrebno da se spreči pljačka. Vi nećete. Vi pričate jedno, ali radite drugo i to građani Srbije moraju da znaju. Vi ste ti koji omogućavaju pljačku Srbije. **Vladimir Marinković** Hvala, gospodine Šaroviću.Pravo na repliku sada ima Marijan Rističević.Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ni RRA postojao pre ove vlasti. Ništa nije postojalo. Nije postojao SBB, nisu postojali utvrđene nadoknade, vladajuća većina bira predsednika Košarkaškog saveza Srbije. Gotovo neverovatno. Od kada mi to biramo

koji malo kasnije ustaju, kojima autobusi kasne od Beograda ili od Vranja, pa malo kasnije dolaze, možda sam ja za razliku od njih, koji dolazim na vreme, propustio taj deo sednice, da je vladajuća većina imenovala predsednika Košarkaškog saveza Srbije

jer ga nisu puštali da bude član, ali, Bože moj, sa njima je neko sarađivao.Što se REM-a tiče, što se SBB tiče, što se „N1“ televizije tiče, što se „Nove S“ tiče, što se „Sport klubova“ tiče, ja i dalje pitam predsedavajućeg da li on misli da je više kritika na njihov račun uputila vladajuća većina ili pojedine opozicione stranke?Ja možda grešim. Možda oni koji sa zakašnjenjem dolaze na sednice ne prate moje izlaganje,

Možda će se neko prepoznati, a možda neće, ali, vidite, kada dodirnete osinje gnezdo, kada tu malo pročačkate, onda oni koji nemaju nikakve argumente, kreću da pričaju gluposti, kreću sa koje kakvim uvredama,

imali apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Mogli ste sami, mimo koalicionih partnera, bez ijednog koalicionog partnera, da promenite koji god ste želeli zakon. Mogli ste da ne otimate penzije penzionerima. Mogli ste da ne potrošite milijardu i po dinara na Palilulsku pijacu. Mogli ste mnogo gluposti da sprečite, ali niste. Vi radite drugačije. Jedno pričate, a drugo radite. Vi kritikujete Đilasa. Kažete da ne znate koga je birao za predsednika Košarkaškog saveza, ali recite mi, molim vas, ko je Kokezu izabrao za predsednika Fudbalskog saveza? Da nije Đilas ili Šolak?Kada se kandidovao Aleksandar Šapić za predsednika Vaterpola saveza i dobio podršku svih, većine u Vaterpolu savezu, onda ste vi, nekoliko dana pred izbor, kandidovali našeg poznatog, slavom ovenčanog vaterpolistu, onoga vazduhoplova Babića, pa je on, pošto je izuzetno stručan za vaterpolo, pobedio na tom izboru, zato što vi iz SNS, kako kažete, na to nemate nikakav uticaj i bio je toliko dobar i bio je toliko vredan i toliko se dobro razumeo, da je na toj funkciji formalno proveo mesec, dva. Pitanje je da li je tamo ikada i otišao, pa podneo ostavku.To ste vi. Kontrolišete svaku sferu društva, a pravite se nevešti. Ako ste nesposobni, ako niste u stanju za osam godina da promenite zakon, da zaštitite građane Srbije od pljačke koju sprovode Đilas i Šolak, pa podnesite ostavku. **Vladimir Marinković** Hvala.Narodni Dame i gospodo, čudna bi bila ta psihoanaliza Frojda zasnovana na seksualnim iskustvima kada bi je izvršili po pitanju pojedinih narodnih poslanika. Bilo bi tu čudnih zaključaka.Ne znam zašto se neko poziva na Frojda, ali ja ću reći za Babića. Istina je da je Srpska napredna stranka zamolila mog bivšeg kolegu Babića da se povuče iz sportske organizacije koja se zove Vaterpolo savez Srbije. istina je da je tražila da se zbog mogućeg tumačenja da je tamo izabran zbog političkog uticaja iz toga povuče. To dokazuje onu moju tvrdnju da vladajuća većina ne bira predsednike sportskih federacija i organizacija, već da to rade sami klubovi i same sportske organizacija.Da li je neki član li je neki član SNS kao sportski funkcioner izabran ili ne, to odlučuju sportske organizacije, ali kada se pojavi neko zvučno političko ime, kako je bio gospodin Babić, u tom slučaju ja mislim da je Srpska napredna stranka, moj koalicioni partner, opravdano zamolila gospodina Babića da se izvuče.Zašto Srpska napredna stranka nije mogla da zamoli gospodina Đilasa da se povuče iz sportske organizacije koja se zove Košarkaški savez Srbije? Iz prostog razloga. Da bi to učinila, morala bi da ima neku čvrstu vezu da ima neku čvrstu vezu i da ima saradnju sa drugom Đilasom i Šolakom, a tu vrstu saradnje očigledno su imali neki drugi, a ne Srpska napredna stranka. Hvala. **Vladimir Marinković** jednu povredu Poslovnika i zatvaramo ovaj krug replika, pošto smo otišli i na Zorana Babića. Stvarno nema smisla.Kolega Rančiću, izvolite. Neću da reklamiram, već ukazujem na povredu člana 107. Poslovnika, dostojanstvo Skupštine.Predsedavajući, vama se obraćam, a ne prethodnom govorniku koji je pomenuo definiciju Sigmunda Frojda.Želeo

Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, danas kada raspravljamo o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije nameće se nekoliko pitanja.Da li je REM obavešten o tome da televizija N1 najavljuje za sledeću nedelju nekakav dvodelni dokumentarac pod nazivom „Vladalac“ a koji, sudeći po njihovoj najavi a i učesnicima, odnosno sagovornicima, predstavlja nastavak prljave i brutalne kampanje koja se vodi protiv Aleksandra Vučića?Novinar u pokušaju, a koji je jedan od autora ovog propagandnog smeća, Slaviša Lekić je okupio, verovatno po nalogu Šolaka i Đilasa, okupio gotovo sve Vučićeve mrzitelje, koji su kao i uvek spremni da se stave u službu i da sve najgore izgovore za Aleksandra Vučića,

Biljana Stepanović, Branka Prpa, Ljubodrag Stojadinović, Miša Brkić, onda onaj Petričić, karikaturista u pokušaju, onda ona Vesna Mališić, to vam je ona što ovih dana žešće brani Mila Đukanovića čak i od Miraša Dedeića. Pre neki dan je u toj svojoj histeriji otišla i korak dalje pa je srpsku trobojku pokušala da izjednači sa šahovnicom, pazite dokle bolest ide.Onda imamo Zorana Gavrilovića, to vam je onaj direktor onog BIRODI, lažni istraživač javnog mnjenja koji konstantno deli srpski narod i tvrdi da samo nepismeni, neobrazovani, glupi i ružni glasaju za SNS i Aleksandra Vučića. Sreća pa je on sav lep i pametan.Samo

Dakle, tom celom društvu fale samo još Nataša Kandić i Teofil Pančić i onda bi cela ekipa bila na okupu i sudija Majić, naravno.E, pa, čuće se u tom dokumentarcu i kako je Vučić ratni huškač i kako je diktator i kako je presvučeni radikal i huligan, prevarant, čovek bez morala i ko zna šta još.Zašto ovo sve govorim? Zato što je ovo klasičan primer nastavka brutalne i prljave kampanje jedne televizije koja inače 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, isključivo, jedino i samo vodi kampanju protiv Aleksandra Vučića, SNS i Vlade Srbije. I nikad im dlaka sa glave nije zafalila zbog toga.I ono što je najgore, paralelno kroz tu kampanju konstantno stižu optužbe za cenzuru, za medijski mrak, za gušenje medijskih sloboda. Sad ja pitam, gde je tu cenzura? Gde je tačno cenzura u ovom slučaju? Gde je tu medijski mrak? Gde je gušenje medijske slobode kad svako može, ama baš šta god hoće da kaže za Aleksandra Vučića ili Vladu Srbije? Kako šta kome od njih padne na pamet brže-bolje na N1 i onda tamo odmah pljuju po Vučiću i sve je dozvoljeno u tom slučaju.Ono što oni govore o Aleksandru Vučiću, to pristojnom čoveku teško da može da padne Zato apelujem na REM da reaguje, a u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, a na način primeren demokratskom društvu. Zahvaljujem.

saglasnost na njihov Finansijski izveštaj najpre ću da govorim o tome.To tzv. Regulatorno telo osnovano kao RRA najpre sa namerom da kontroliše objektivnost medija u Srbiji i da prati demokratske procedure, pre svega u izbornoj kampanji, je zaista postala jedna farsa i način predlaganja i izbor kandidata koji smo imali prilike da vidimo nedavno, koje predlaže nadležni odbor Narodne skupštine Republike Srbije, kada smo mi, srpski radikali, predložili gospodina Dragomira Antonića, jednog od najpoznatijih i najuticajnijih srpskih etnologa, sa biografijom koja zaista daje mogućnost da jedan takav čovek ispuni sve ono što po zakonu treba to regulatorno telo da daje. Vaš izbor kandidata i onih koje nam sutra predlažete, odnosno AP Skupštine Vojvodine pokazuje

a što je zapravo postalo javna tajna, koalicionim partnerima, vi pravite raznorazne kombinacije. Onda takvim ljudima želite da dajete ogromna sredstva, koja će mesečno da primaju od tamo portira koji rade, koji imaju minimalca u Srbiji, preko ovih koji su članovi Saveta, koji imaju tri puta veću platu od predsednika Republike.Sama činjenica da je iz AP Vojvodine došao predlog

bi ste sada to pokušali da pravdate nekakvom komunalnom koalicijom, kako je vi žargonski zovete, građani cele Srbije, a samim tim i Novog Sada, mada Novosađani to znaju, treba da imaju u vidu da ste najvažnije preduzeće, novosadsko preduzeće, JP „Vodovod i kanalizacija“ upravo dali Nenadu Čanku, koji je formirao taj svoj vojvođanski front, zajedno sa Odžićem, koji je pandam Sulji Ugljaninu, jer taj Odžić hoće da proglasi Vojvodinu republikom, kao što vam ne smeta Ugljanin u nekoliko gradova u Srbiji, u Sjenici, Tutinu, Novom Pazaru i u Prijepolju i u drugim gradovima gde se sa njim u koaliciji.Onda se pokazuje najviši stepen licemerja i mi treba, evo sutra i danas da raspravljamo o takvim ljudima i o takvim vašim predizbornim kombinatorikama, kao onomad dolazak Gordane Čomić, zamislite, sa epohalnim predlogom, umesto 33 koliko je bilo do sada procenata manje zastupljenog pola, 40% i još mučenica nije znala to spretno ni da napiše, pa ste je vi onda ispravljali. I to je nešto ispalo zbrda-zdola. Uostalom, to pokazuje prirodu svega što vi radite u oči predstojećih aprilskih izbora.Miodrag Koprivica, koji je inače direktor TV Vojvodina je napravio zajedno sa Igorom Mirovićem tu partijsku televiziju i vama to ne smeta, a ovamo znate da se, što bi naš narod rekao, brecate na ono što radi RTS. RTS koji je sve, ali nije javni servis svih građana Srbije, ali kada je vama to korisno, vi ćete da ćutite, da kažete da oni opet su korektni ako se vi tamo pojavljujete, a što nema najveće opozicione stranke na RTV Vojvodine, znači ili izgradnju nove zgrade je država dala. Mislim na budžet Republike Srbije, na autonomnu pokrajinu, na Grad Novi Sad, 44 miliona dinara.Baš vas briga. Vi imate vaš fokus i samo o tome pričate, a ono što finansira država i što treba da bude dostupno svim građanima koji su glasali za određenu, u ovom slučaju, SRS kao najveću opozicionu stranku, to može a i ne mora.Jednostavno, pokazujete dvostruke aršine i pokazujete da izričito i samo slepo slušate i poštujete šta vam govore ovi propali evropski parlamentarci, vaši novi mentori, na koji način i kako da krojite izborne procese, jer i zakoni koji su usvojeni pre mesec i po dana, takođe po njihovim preporukama, gde se upravo kaže da to telo koje treba da bude nezavisno, taj REM, mora da reaguje u slučaju da dođe do zloupotrebe određenih političkih stranaka nije reagovalo, a vi dajete saglasnost, zamislite, na njihovo finansijsko poslovanje, u slučaju jednih izbora do sada da su oni sada lepo podneli izveštaj i da kažu - to, to i to se desilo.Mi imamo situaciju da političke stranke, zamislite vi sada to, kako vi pronalazite rupe u zakonu, ali naravno, pošto imate sve poluge vlasti u rukama, ne mogu da koriste ovaj period za političke spotove, promociju itd.Ja pre nekoliko dana, 23,00 časova uveče, mi sada imamo, zavisi ko je kod kog kablovskog operatera, mogućnost da pratimo od Priboja preko Pančeva, preko TV Novi preko TV Novi Pazar, do drugih kanala, kako pogledate koji, znači, u cik cak da idete po Srbiji, tačno u 23,00 časova obraćanje Aleksandra Vučića na svim televizijama u isto vreme. nije zloupotreba, jer obavlja funkciju predsednika Republike. Ali, kako baš tako kad programska šema tih televizija uopšte nije predviđena za to tačno obraćanje? Verovatno imate i tamo nekoga ko se zove i kontroliše, ako to nije počelo tačno u 23,00 sata na tim televizijama. I onda uz sve druge mogućnosti koje vam daje vlast, neiscrpne, i javnih preduzeća i nosilaca drugih funkcija, vi ćete sada da zagovarate da se sa vama ulazi ravnopravno u izbornu više vremena da govorim o mnogo o energetskoj efikasnosti, o radu ove Agencije.Međutim, oni nisu, poštovana koleginice Tomić, pomenuli sve one naloge MMF koje i vi kao nadležni Odbor Skupštine Srbije, veoma uvažavate, kao i ministar, kao i čitava Vlada, protiv čega je SRS. Obrnuti sled treba Obrnuti sled treba da bude, a mi to potenciramo još od kada su ovi žuti bili na vlasti.Kako da se spreče gubici u Elektroprivredi Srbije? Pa, smenite nesposobno rukovodstvo i taj menadžment. Elektroprivreda Srbije, posle one prve faze restrukturiranja i izdvajanja pojedinih celina, je došla dotle da umesto da bolje radi i da taj menadžment po okruzima, to oni drugačije zovu, pospeši pospeši to da nema više takvih gubitaka u prenosu električne energije, pre svega, vi sada slušate šta vam kaže MMF, pa već je cena struje povećana za 3,5%, vi kažete - to je ništa. Pa, molim vas, onda dajte da bude, minimalna potrošačka korpa je 37.000 dinara, minimalna plata i minimalna penzija je 37.000 dinara.Ko je do sada, gospodo naprednjaci, od kada ste vi na vlasti, iz Elektroprivrede Srbije odgovarao zbog tolikih gubitaka? Da li vi znate gde gde je to najveći problem, gde ne postoji infrastruktura koja može da prati, bez obzira na to šta mislimo o toj lokalnoj vlasti? Na Zlatiboru trenutno 54 objekta, znači, sagrađenih zgrada, to su ljudi koji su najmanje morali da daju daju milion do dva miliona dinara, ne mogu da izvrše priključak na električnu energiju, iako su sve platili Elektroprivredi.Mora ministar Antić često da interveniše. Pa šta će i on se nađe čovek u čudu. Mora da pravi neku listu prioriteta. Kako da je napravi? Svi ti ljudi su platili komunalno opremanje i sve što treba, ne dobijaju električnu energiju. Ispaštaju građani. Evo, to zna i kolega Jovanović, zato što Elektroprivreda Srbije ne ulaže dovoljno u infrastrukturu. Ne ulaže, zato što to nije posao ministarstva, već je to posao javnog preduzeća koje se zadužuje, koji uzima ogroman novac od građana, koji u svakom računu, evo i u vašem, pogledajte večeras, kolega Marinkoviću, kada odete kući, pogledajte šta imate u računu za električnu energiju. To ima svako ko ne potroši ni jedan kilovat, i kod mene tamo u Katrzi u selu ili gde imate kuće i vikendice, angažovanu snagu na računu i remont postrojenja Elektroprivrede, a oni takvi gubitaši.

dobre demokratske rasprave i drago mi je što ste i malopre dozvolili da razna mišljenja i stavove suočimo, razmenimo, pa neka građani procene na kraju ko je u pravu, ko nije.Ono nije.Ono čemu bih se vratio jeste da je ovlašćeni predlagač danas govorio o ceni električne energije kao jednom pokazatelju najjeftinijeg dela u ovom delu Evrope i za razliku od Zapadne Evrope koliko je više puta jeftinije i na taj način povezala standard građana Srbije i borbe da se bude veći i da je, kako je tada rečeno, prosečna plata od 320 evra, citiram, bolje je imati 500 nego 320 evra, jer je sa većom platom lakše plaćati komunalije, lakše se plaća električna energija i životni standard građana je bolji.Evo, bolji.Evo, ja bih samo tu spomenuo da je ukoliko je plata 2.000 evra, a ostanu ove cene energenata i komunalnih usluga, onda je verovatno još lakše da se plaća, jer prosto, to je valjda matematička i ekonomska logika da ukoliko plate rastu, životni standard građana raste, a ne raste porez na imovinu, ne rastu cene energenata, naftnih derivata, različitih akciza, pa čak onih delova u društvu što je potrebno za egzistencijalnu potrebu, kao što su mlečni proizvodi itd, ima toga koliko hoćete. Naravno da sa platom od 2.000 evra verovatno bi ljudi u našem društvu bili mnogo zadovoljniji

koji će nam pomoći da građani Srbije bolje žive. Verujem da posle ovakvih govora ovlašćenog predlagača i predstavnika vlasti, poslanika, koji su danas zastupali interese ovih finansijskih planova, kako vezano za energetiku, tako i ostalih predloga, da će prosto u Srbiji procvetati ruže pre proleća verovatno već sutra.Ono što je bila druga tema, bila je tema, lako se nekako ispolji rečenica da je sve dobro u ovoj zemlji, pa je rečena jedna poluistina, a to je da nema više gubitaša među javnim preduzećima u Srbiji, pa bih ja podsetio građane Srbije čisto da to baš nije tako. Da je bolje u ovom trenutku, jeste, nego što je bilo ranije, ali u 2018. godini npr. ukupna dobit je bila pet milijardi dinara, za čak 80% manja nego 2017. godine i to su zvanični u odnosu na 2017. godinu 2018. godine je bilo lošije stanje kada su u pitanju profitabilna javna preduzeća. Broj profitabilnih javnih preduzeća u 2018, odnosno u 2017. godini je smanjen za 24. Bilo ih je 393, dok je gubitaša bilo 135 ili 10 više nego 2017. godine. To su zvanični podaci. Pa, na primer, kada razmatramo zašto i zbog čega, treba podsetiti da se javna preduzeća, lokalna javna preduzeća finansiraju sa 0,6% BDP-a, što onda ovi pokazatelji ne govore baš da je sjajna slika u tim javnim preduzećima.Postoji jedan kolega ovde u parlamentu, gospodin Milija Miletić, čini mi se da dolazi iz Svrljiga on često ističe svoju opštinu kao uspešnu, kao neku gde ljudi vode uspešno tu opštinu. Mene interesuje, nisam uspeo da pronađem podatke, pa pošto i oni imaju, čini mi se, dva javna preduzeća u toj opštini, kakva je tamo situacija? Prosto ne poklapa se sa onim što su govorili predstavnici režima, da su svi odjednom, preko noći postali profitabilni.Iz ovih podataka možemo da vidimo da je namerno neko ili prosto neko zbog neznanja hteo da obmane građane Srbije. Naravno da bi mi voleli da su sva javna preduzeća dobrostojeća, da su profitabilna, onda bi upravo bila

i otprilike Srbija će postati zemlja gde će se na graničnim prelazima čekati redovi, redovi ljudi koji će dolaziti da žive i rade u našoj Srbiji.Ono što je isto interesantno jeste drugi predlog koji je vezan za Regulatorno telo za elektronske medije. Ono što odmah para oči i ova vlast je nastavila kao prethodna, nekako je valjda to lepo kada se koristi reč nezavisno, svi su nezavisni, pa i ovo regulatorno telo u svom pravnom statusu stoji da je samostalno i nezavisno. Ono što je interesantno jeste činjenica da u nadležnosti regulatora stoji da, pored ostalih stvari, prva, kaže, prva, kaže, podstiče očuvanje i zaštitu srpske kulture i jezika.Sad pitam kolege narodne poslanike –da li su oni reagovali i gde je to, koliko je zastupljeno u našim elektronskim medijima ova, slažem se, obavezna stavka koja bi morala da se poštuje? Ponoviću ponovo, podstiče očuvanje i zaštitu srpske kulture i jezika, jer je sve manje takvog programa

misao, hvala.Hvala, gospodine predsedavajući, vrlo ću kratko.Sve u svemu poslednji pokazatelji javnog mnjenja kažu da samo 15% građana Srbije veruje da su ovakve institucije nezavisne. Ukoliko zaista budemo došli do tog nivoa demokratije da dozvolimo institucijama da budu nezavisne, biće onda i demokratija u ovom parlamentu mnogo bolja i rasprava mnogo interesantnija za sve nas. Hvala.

kolegi Damjanoviću da se mi svi koji živimo u tim malim sredinama na jugoistoku Srbije maksimalno trudimo da u okviru svog onog budžeta koji tamo ima da se to radi domaćinski. Opština odakle ja dolazim jeste jedna od najnerazvijenih opština u Srbiji, gde je prosečna neto zarada među najmanjima.Kada vidimo kolika je zarada ljudi zaposlenih u REM-u, prosečno 120.000 dinara i više, to je stvarno začuđujuće. Bilo bi dobro, normalno, da se tamo, u Svrljigu, u Beloj Palanci, u Gadžinom Hanu, u Merošini, u tim opštinama obezbede bolji uslovi, normalno, da se tamo obezbede i neke ozbiljnije firme koje bi došle da otvore radna mesta, da bude plata viša od 50.000. Mislim da bi tad taj naš narod tamo bio zadovoljan.Inače, suština svega, što se tiče ovih plata u REM-u, o tome nemamo šta da kažemo, o tome su rekle kolege pre mene. To jeste neprimereno. Kada vidimo kako se živi u Svrljigu, kako se živi u selima oko Svrljiga, kako se živi u delovima jugoistoka Srbije gde je stvarno situacija takva da moramo mnogo veći akcenata staviti na električnu energiju, na snagu, na niskonaponsku mrežu, na promenu niskonaponske mreže, gde moramo mnogo više ulagati da bi tamo ljudi koji su redovne platiše platile redovnu struju, ali im je tamo napon mnogo niži nego što treba da da bude.Mislim da je potrebno, normalno, da mnogo više ulažemo u te naše nerazvijene opštine, da u tim opštinama se ljudi normalno ponašaju. Još jednom, kažem, primer dobre prakse jeste da opština Svrljig. To je opština koja nema nekih dubioza, gde nema dugovanja,

Gospodine Miletiću, moram da priznam i potpisao bih svaku reč koju ste ovde izgovorili i drago mi je što čujemo od vas da je, ne samo vi u Svrljigu, nego i u drugim opštinama i u većini opština Srbije, prosečna neto zarada i plate zaposlenih, pa čak i vodećih ljudi, čelnih ljudi tih opština manja nego u mnogim ovim tzv. nezavisnim agencijama, vladinim agencijama.Postavlja se pitanje – ko je onda uspostavio taj parazitski sistem da onaj ko ne doprinosi razvoju opštine, privrede, na kraju krajeva, dovođenje, kako sami ste rekli, potrebne su firme i kompanije, ko je taj koji menja

i ona postavljamo vama pitanje, ukoliko ste svesni svega ovoga što ste rekli. Potpuno se slažem sa vama da se vrlo teško živi i ne samo da su Svrljigu potrebne nove investicije, što naših ljudi, što iz inostranstva, potrebno je i u ostalih 170 i više opština po Srbiji da bi se bolje živelo.Postavlja se pitanje – kada ćete krenuti da dajete predloge? Mi ćemo vas zdušno podržati i ono obećanje koje ste dali, gospodine Mirčiću, kada beše, 2014, 2016. godine, da ćete ukinuti preko 300

vladine agencije koje nisu potrebne, pogotovo ukoliko budemo stavili na papir i videli da ovo što priča gospodin Milija Miletić, da jedan direktor tamo ima veću platu nego bilo ko u celoj opštini Svrljig, a taj u Svrljigu treba da razmišlja kako ćemo živeti i kako da ostane narod na svom zemljištu, kako da prehrani porodicu i kako da obrađuje zemlju i sve ostalo što je potrebno.

ove agencije o kojima sada govorimo, to je urađeno, formirane su posle 2000. godine i tada su veliki stručnjaci, oslobodioci tada, da ne kažem da su oslobodili sve nas od siromaštva, oni su nas oterali u siromaštvo. U to vreme su donesene odluke, zakoni da agencije moraju biti prisutne. Sve te stvari sada moramo poštovati.Sa druge strane, mislim, ti ljudi koji tamo rade

su za puno stvari koje sada nisu završene krivi neki koji su posle 2000. godine došli i napravili, što se kaže kod nas, ršum u Srbiji.Još jednom, kolege poslanici, mislim da predsednik Srbije, gospodin Vučić, koji vodi našu Srbiju pravim putem, jeste čovek koji to treba da nastavi, jer mi moramo zajedno sa njim neke stvari da rešimo i da, kad ustanemo ujutro i pogledamo se u ogledalo, kažemo da li smo nekome juče nešto pomogli. Najlakše je da kritikujemo, najlakše je da govorimo o nekim stvarima, ali najteže je da se poslovi završavaju.Mislim da ćemo imati obavezu i sada i posle ovih izbora 2020. godine da se ulaže više u malim sredinama, da se ulaže više u jugoistok Srbije, da se rešavaju problemi niskonaponskih mreža i svega onog, da se ulaže u zdravstvo, u socijalu i u prosvetu. To se radi, ali treba da bude Koleginice Jovanović, ali na jedno izlaganje dve replike.Izvolite, ali kolega Miljan se javio obzirom da se kolega Miletić obraćao…(Nataša

većem delu njegovog izlaganja prepoznala i tumačenje moje diskusije po ovim tačkama dnevnog reda.Neverovatno je sad, pošto je gospodin Milija Miletić sa svojom strankom mali koalicioni partner SNS, kako se onda niste zapitali, a to je pitanje i za vas gospodine Milićeviću i za gospodina Marinkovića, svi ste u jedinstvenoj koaliciji, da u jednoj ovakvoj opštini, poznajem lično i gospođu Jelenu, predsednika opštine Svrljig i kolegu Miliju koji je toliko dugo godina narodni poslanik, da za razliku od te opštine gde se vodi računa o svakom potrošenom dinaru imate situaciju, malopre sam govorila sve šta se u ovoj vašoj koaliciji sa Čankom u Novom Sadu, komunalna, pod znacima navoda, koalicija, a ja živim u gradu gde je opšta katastrofa, potop Kragujevca, finansijski kolaps, pred bankrotom.Sad, u gradu u kojem živi 200 hiljada ljudi, gde je nekada zaista toliki broj fabrika besprekorno funkcionisao, koje se petooktobarski pučisti sve te radnike ostavili bez posla, nikakve investicije. Četrdeset miliona evra je Vlada Republike Srbije živih para dala Radomiru Nikoliću, gradonačelniku Kragujevca.Postavlja se pitanje, gde je taj novac? Da li znate, dame i gospodo narodni poslanici, ja se svake večeri, bez obzira na to kada je kraj sednice ovde, vraćam u svoj rodni grad, da nema gotovo normalne ulične rasvete u pojedinim delovima grada, da je njegova majka, Dragica Nikolić, preko fondacije svoje oprala milione i milione evra.Vi ćutite, a sa druge strane čovek ovde vapi i kaže - dajte za jednu malu opštinu, opštinu koja je zbog njegovog javljanja za reč doživela tu takvu slavu. Inače, koja ima i svoj taj proizvod, nekima od vas je to nekada smešno, ali to nije, koji je na listi nematerijalnog kulturnog blaga Srbije i možda jednog dana, gospodine Milija, bude i na UNESKO-voj listi. Vi ćete se tamo naći, a Kragujevac koji je, evo u susret Sretenju, grad koji je postao u modernoj Srbiji prva prestonica gde je donet Sretenjski ustav, gde su osnovane najviše kulturne institucije danas propada zahvaljujući vašoj politici i vašem…(Isključen

Zahvaljujem se.Ja bih odgovorio, više neću nikog pominjati, konkretno vezano za ono što govorimo o kraju odakle ja dolazim i područjima jugoistoka Srbije, to je fakat stanje, o tome govorim i to je ono što je potrebno.Što se tiče Kragujevca, ja stvarno pamtim vreme 2012. godine i pre toga kad su bili neki drugi.

promenio nešto na bolje, da je posle toga došao Aleksandar Vučić, čovek koji je stvarno nama u Srbiji obezbedio sigurnu i bolju budućnost, da je čovek koji zajedno sa nama vodi Srbiju u mnogo lepšu budućnost, gde smo sada mnogo jači, ozbiljniji, da više nemamo problema sa budžetom, da nemamo problema sa komšijama i da naša Srbija stvarno ide napred.Aleksandar Vučić je čovek koji je svima nama dao mogućnost da svi radimo ono za šta smo dobili podršku naroda, ali u prvom planu da nije bilo Tomislava Nikolića i pobede na izborima za predsednika Srbije, siguran sam da bi bilo mnogo drugačije da su ostali oni drugi koji su Srbiju stavili na stub srama, gde se dešavalo mnogo negativnih stvari.Još jednom, mislim da je i Kragujevac sada grad u kojem će biti još ulaganja, gde je bilo i ranije ulaganja i gde će sigurno imati većih investicija, ali ja sam više za to da u Svrljig, da u Nišu dođu investicije zato što je tamo malo više teže, nego tamo kod vas. Izgleda da je svugde malo više teže kolega.Koleginice Jovanović, vi sada želite repliku na izlaganje kolege Miletića?(Nataša Sp. Jovanović: Da.)Ja vas molim da na taj način zatvorimo krug replika i da se vratimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč.Izvolite. I kolega Damjanović ima repliku takođe, ali pošto gospodin Milija Miletić očigledno nije bio tako davno u Kragujevcu, ja ga pozivam da dođe. Verujte, ako napravi paralelu između toga kakva je situacija u jednoj maloj opštini kao što je Svrljig i u Kragujevcu koji je veliki grad, videćete da je tamo mnogo bolje.Na kraju krajeva, ja ne bežim od toga,

ispravno ste postupili, ali kolega Miletiću, ni za jednu investiciju koja je u gradu Kragujevcu, ako mislite samo na tu jednu, a to je kompanija "Simens", bivši "Milanović inženjering", nije zaslužan Tomislav Nikolić, a tek kamoli ovaj njegov nesposobni je privatni aranžman i to vam je lepo objasnio i predsednik vaše stranke koji je prisustvovao otvaranju te fabrike, kao i kineska kompanija koja je nedavno počela da radi, ali Kragujevac je grad gde je trebalo da bude još takvih najmanje fabrika, grad koji nema normalnu autobusku stanicu. O čemu mi dalje da pričamo, a da ne govorim o ruiniranim školama, ne ulaganju u obdaništa, i u sve ono što je pre svega prateća infrastruktura, čitav obod grada Kragujevca vapi za asfaltom i kanalizacijom i vodovodnom mrežom u 21. veku. To je ono što je poražavajuće.Ako vi svi a biće sada predizborna kampanja, pa izvolite dođite i uverite se u ovo što mi uporno tvrdimo godinama, da nešto od ovoga nije tačno. Na licu mesta ćete da se hvatate za glavu i da vidite da je nenormalno da bilo koji drugi grad u Srbiji bar koji koji napredak beleži, a da smo mi grad koji je pred bankrotom, prezadužen grad i vlast se nije promenila, lokalna vlast 2012. godine, nego tek kasnije kupovinom odbornika koje je Radomir Nikolić držao u karantinu tamo negde u hotelu kod Jagodine. Jovanović.Svako je rekao svoj stav, na kraju smo konstatovali da je kolega Milija Miletić u pravu, da je ispravno postupio.Sada je red da nastavimo po redosledu narodnih narodnih poslanika prema prijavama za reč.Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.Izvolite, kolega Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, tema dnevnog reda je saglasnost Narodne skupštine na finansijske planove regulatornih tela, a ovde se često provlači kroz diskusiju da su ta regulatorna tela maltene iznad zakona, iznad Narodne skupštine, da ima apsolutnu nezavisnost i samostalnost u svom radu i kako to isključivo treba da radi ministarstvo.Sad, ako je to tačno, ja moram da postavim samo jedno pitanje, a zašto ako su i samostalni, nezavisni mi njima dajemo saglasnost na njihove finansijske planove? Ako Narodna skupština daje saglasnost na finansijske planove, to znači da ili Narodna skupština, ili skupštinsko radno telo vrši nadzor nad radom regulatornog tela. Zašto to mora Narodna skupština? Jedan od razloga, možda najvažniji, jeste da je i država na određen način, izvršni organi, javna preduzeća jesu učesnici na tržištu koji regulišu rad tela.Evo sad, recimo, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu,

osnivač i vlasnik Javnog servisa Republike Srbije, odnosno RTS-a jeste Republika Srbija. Sada se postavlja pitanje kako očekujete da oni koji učestvuju na tom tržištu se takmiče, recimo, sa Radio-televizijom Srbije, ako ona učestvuje na tržištu i ostvaruje neki položaj ili, ako želite, kao što kao što je to zaista bilo do 2012. godine, da je čitav Javni servis radio u svrhu bogaćenja jednog čoveka, kada nismo raspravljali o finansijskim izveštajima i planovima, kada o njima nije smelo ni da se kaže ovde u Narodnoj skupštini, kada je Dragan Đilas zgrtao bogatstvo. Tada se obesmislila uloga regulatornih tela.Ili, recimo, slušao sam razne teorije zavera. Recimo, dajemo saglasnost na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije. Sada svi kažu – to treba da radi Ministarstvo, to treba da radi Vlada, to ne može da radi Regulatorno telo. Onda postavljam jedno prosto pitanje – kako mislite da, ukoliko to radi državni organ, odnosno Vlada, Naftnu industriju Srbije, odnosno većinski deo, kupi ruska kompanija, jer je jedno javno preduzeće takođe učesnik na tržištu energenata? Imamo i „Srbijagas“, imamo Elektroprivredu Srbije i zato se ukazuje potreba za radom tih nezavisnih regulatornih tela.Sada, imali smo situaciju da jedan kolega iz bivšeg režima

Ni u jednom trenutku Republika Srbija nije izgubila svoj ekonomski suverenitet, to su proizvoljna tumačenja. Sada ću da objasnim i zbog čega je nama bio potreban MMF. Evo, pojavi se Evo, pojavi se jedan kolega iz bivšeg režima, sadašnja opozicija, i kaže kako nama uvoz raste. Sada kada tu činjenicu slušate, to je jako problematično, ali neće da kaže i da izvoz raste i neće da kaže još jednu jako bitnu stvar, a to je da je pokrivenost uvoza izvozom i u procentualnom i u nominalnom delu veća nego što je to bilo 2010, 2011, 2012. godine i svake godine se smanjuje.Sada, pitanje je kome će ko da poveruje, da li će neki investitor domaći ili strani, apsolutno svejedno, više da poveruju nama poslanicima koji podržavamo Vladu ili će više da poveruju narodnim poslanicima koji su bivši režim i neki bivši-bivši režim. Zato ocenu o tome daje relevantno međunarodno finansijsko telo, kao što je MMF. Kaže, jeste, tačno je, kao što to tvrdi Vlada Republike Srbije i skupštinska većina, veća je pokrivenost uvoza izvozom nego što je to bilo u ranijem periodu, ima tendenciju još veće pokrivenosti, sa nekom projekcijom da će u budućnosti i da premaši izvoz ono što mi uvezemo. Ali kada to kažete običnom građaninu, on to najčešće ne razume.Idemo dalje, ista priča je bila oko je bila oko MMF-a i jedne jako zanimljive teme, a to je da je Srbija u ranijem periodu jednom neodgovornom politikom, politikom po principu kupovine glasova, kupovine poverenja, bila zaduživana do 2012. godine. Ti krediti su bili jako skupi, išli su do 7-8% na godišnjem nivou. Možete da zamislite da se država zadužuje sa 7-8% kamate na kredit 7-8% kamate na kredit koji podiže. Danas običan građanin ima dva puta manju kamatu nego što je država tada imala. Šta je potrebno? Potrebno je opet neko međunarodno finansijski priznato telo da kaže – Srbija ima stabilne finansije, stabilnu ekonomiju sa tendencijom još veće stabilnosti, i na taj način kod svih investitora mi bolje prolazimo. Jedan od načina boljeg prolaska jeste taj da možemo kredite, koji su bili jako skupi kada je kamata u pitanju, po mnogo manjim kamatama da podižemo i da vraćamo te skupe kredite. Jer znate šta, na nekih 19-20 milijardi što je bio u 2012. godini otkriven javni dug, kamata od 7% je milijardu i 400. Pa samo da smanjite 1%, pa to je 140 miliona manje. Da ne govorimo o drugim stvarima. Znači, Srbija nije izgubila od 2012. godine nijedan jedini element svoje državnosti i samostalnosti, pa čak i ekonomske.Ali znate, to vole ljudi da pričaju. Valjda misle da mogu više nekoga da prevare u vezi toga. Takođe imamo sada jednu situaciju, a vezana je za te investitore, pa kažu – okrećite se saradnji prema istoku, okrećite se saradnji prema Rusiji, okrećite se saradnji prema Kini. Jedno pitanje ja moram da postavim evo, okrećemo se, samo da mi nemamo saradnju i sa Evropom i sa zemljama Evropske unije, da li bi „Hestil“ došao u Smederevo? Ne bi. Je li neko stvarno misli da taj čelik koji pravi nosi nazad u Kinu? Pa neko je očigledno malouman.

sarađujemo, ono što smo i govorili u kampanji, ono što je i Tomislav Nikolić govorio 2008. godine, hoćemo da sarađujemo i sa istokom i sa zapadom, ono što je materijalizovao i učvrstio Aleksandar Vučić danas, sarađujemo i sa istokom i sa zapadom. I nije nemoguće. Nemoguće je za neverne Tome. Nemoguće je za ljude koji jednostavno činjenice ne mogu da prihvate. Ne mogu da prihvate da Srbija postaje bolje mesto za život. Zašto? Kažu da bi bili oni bolji. Pa dobro, evo, u to neka ubede građane, nemojte nas. Mi znamo koliko vredimo. Znamo i koliko vredi bivši režim, znamo koliko vredi i bivši-bivši režim itd.Evo, spomenuto je, eto, kaže, cena struje je poskupela 3,5%. Pa dobro, ali koja je inflacija u Srbiji i kada je poslednji put poskupela struja, 2016. godine?

stekli političke poene? Ja mislim da ne. I tamo rade neki naši građani, i tamo rade neki naši ljudi, i tamo oni hrane od te plate neku našu decu. Tako da je najlakše napraviti jednu priču kako ništa ne valja.Čuli smo priče oko velikih gubitaka, ispalo je da je to čak i ispod evropskog proseka, ali kada kaže neko 15% su gubici u elektroprivredi, baš bih voleo da ih vidim, neka dokažu i pokažu te gubitke, kao da elektroprivreda nije pod kontrolom Vlade Republike Srbije i kao da ne radi reviziju svog poslovanja po Zakonu o javnim preduzećima i Zakonu o obaveznoj eksternoj reviziji koju podnosi Vladi Republike Srbije.Znači, Srbije.Znači, najlakše je napraviti tu priču kako mi neprestano gubimo neku samostalnost, neko deo svog suvereniteta zarad, eto našeg strateškog cilja da idemo u EU. Samo da podsetim, ja tu nemam ništa protiv što se desilo.Neka Vlada je 2009. ili 2010. godine, donela odluku da se za neisplaćene penzije daju obveznice odnosno bonovi za električnu energiju.

Nije. To je bio jedan vid primarne emisije. Možda su uslovi na tržištu bili takvi da je to moralo da se desi i desilo se, ali sad ne može niko da mi kaže da je to bolje od penzija koje građani primaju u nominalnom pravom novcu koji mogu da troše po svojoj volji, onako kako to oni žele i što ga primaju više nego ranije, a naravno, nije dovoljno koliko to oni očekuju i koliko to mi mislimo da oni treba da prime, ali je mnogo bolje nego bonovi. Bolje je i za elektroprivredu, bolje je i za državu, bolje i za svakog građanina.Možemo da pričamo i o REM-u i o onome što je kolega Marijan Rističević govorio u prepodnevnom zasedanju, a to je da imamo kablovske operatere, fantomske televizije, kao što je N1, koji služe za pokušaj rušenja režima, napade na predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, samo iz dva razloga, da sada dođu što više do novca, s jedne strane, da zloupotrebe resurse koje ima Republika u sferi javnog informisanja i s druge strane da ponovo tajkuni, kao što je Đilas, kao što je Šolak, kao što su Mišković, dođu na vlast i onaj novac koji su građani Srbije nama poverili, mi sa njima štedeli, ponovo opljačkaju.Zato bih voleo da konačno imamo i ovde, kada se raspravlja o izveštajima i predstavnike REM-a, u onom punom kapacitetu, da vidimo šta su to oni uradili na osnovu finansijskog plana koji im je Narodna skupština odobrila. Da li su ostvarili funkciju zbog koje su osnovani? Data su im javna ovlašćenja i zaštićeni su i od Vlade Republike Srbije i od bilo kog ministarstva Republike Srbije i odgovaraju za svoj rad isključivo samo Narodnoj skupštini, jer im ona daje i kontrole njihovu nezavisnost u radu.Mi ćemo podržati ove izveštaje, ali takođe očekujemo da u nekom narednom periodu raspravljamo i o radu REM-a, njihovih članova, šta je propušteno, šta je trebalo da se uradi i baš me interesuje ko je to iz bivšeg režima vršio pritisak na REM da ne radi svoj posao kako treba. Mogu da se opkladim da su to Đilas, Šolak i ekipa. Njima je cilj samo da na bilo koji način dođu na vlast. Mislili su, gajili su nadu da 2014. godine mogu da dođu na vlast izborima, potučeni su do nogu. Nadali su se to 2016. godine, potukli smo ih do nogu.Godine 2017. predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, pobedio ih je nadpolovičnom većinom na predsedničkim izborima. Zato sad hoće da dođu na vlast preko ulice, tako što će ponovo da ruše, ponovo da pale, ponovo da pljačkaju, ponovo da naprave bezakonje u Republici Srbiji, ponovo da postanu još bogatiji. Malo im je 650 miliona što znamo kod Đilasa, koliko li je zaista to je zvaničan podatak, koliko je zaista pokrao, mislim da bi time FBA morao da se bavi, a ne samo naš BIA i Ministarstvo unutrašnjih poslova.Mi smo za to da se i politika vrati u Narodnu skupštinu i da na izborima građani odluče kome će dati poverenje,

da odrede ko će da vodi Republiku Srbiju i ta volja mora da se poštuje i tu volju će morati i gospoda Đilas, Šolak, Mišković i ostali da poštuju.

danas smo dosta toga čuli, najmanje se pričalo o finansijskim planovima regulatornih tela, planovima koje smo mi na Odboru za finansije usvojili i koje ćemo, nadam se danas, i u ovom sazivu usvojiti.Bilo

Mi stalno zaboravljamo na RATEL, RATEL je svojevremeno donosio nekakve odluke, ko je monopolista na tržištu a ko nije. Pa, Telekom nije imao određena ovlašćenja koje je imao SBB da prodaje pakete usluga, da nudi usluge po jedan dinar šest meseci i tako dalje, jer smo bili kobajagi monopolisti.Tu bih završio. To nije tema. Tema treba da bude ono što je juče pisalo u „Rojtersu“, šta danas piše u „Fajnešel tajmsu“, to su rezultati. Rezultati ne koje treba da budemo ponosni i mi poslanici koji smo bili članovi skupštinskog odbora u prethodne četiri godine za finansije i svi vi poslanici koji ste doneli određene zakone, koji ste pratili predsednika Republike i Vladu Republike Srbije na putu ozdravljenja naše ekonomije, na povratku Republike Srbije u svetske ekonomske okvire. Zar nije zadovoljstvo pročitati naslov u današnjem „Fajnešelu“ gde piše – Srbija ide munjevito napred.Sve to govori, to ne govorimo mi ovde iz ovog saziva vladajućih stranaka, to govore neki drugi ljudi koji su uvek bili kritički raspoloženi prema nama, gde možete da pročitate da su direktne strane investicije 2018. godine bile rekordno visoke, 3,5 milijardi evra, to je za desetogodišnji prosek najviše. Meni je zadovoljstvo da kažem da je 2019. godine to bilo još mnogo više, bilo je 3,8 milijardi evra. Ono što je najvažnije i što smo danas više puta slušali,

dobroga rekao, čini mi se da prošle godine 625 miliona dolara su bile te investicije.Završiću ovde pošto vreme ističe i druge kolege bi nešto rekle pre glasanja. Hvala

i dobro projektovan. Važno je da naši građani znaju da se finansijska sredstva za elektronske medije ne izdvajaju iz budžeta Republike Srbije već nam je REM poslao dobar finansijski izveštaj trošenja sredstava i prihodovanja na osnovu naplate naknada i taksi i podržavam navedeni plan.Značaj elektronskih medija omogućuje korisnicima da steknu ili podele svoja mišljenja. Svesni smo činjenice da mediji generalno utiču na društvena ponašanja formiranja i prenošenja određenih vrednosti, oblikovanje stavova kod ljudi. Važno je da imamo mogućnost i da biramo šta gledamo.Kada su elektronski mediji u pitanju, akcenat bih stavila na slobodu izražavanja, ne nasilje i toleranciju. Elektronski mediji mogu pružiti puno korisnih sadržaja, zbog sposobnosti političkog vrednovanja i analize informacija.Bez obzira da li se radi o štampanim, elektronskim ili digitalnim medijima, suština je ista. Neophodno je da razumemo kako mediji funkcionišu, da bi mogli da analiziramo i kritički procenjujemo njihove poruke. Ali šta se dešava kada se elektronski mediji zloupotrebljavaju radi širenja lažnih informacija i pravljenja pogrešne slike u

Zar, nije normalno svuda u svetu, pa i kod nas da se često pojavljuje u medijima, jer radi odgovoran posao i rešava važne državne probleme. Pa naravno da ćemo da informišemo naše građane kada se otvori novi most, kada se otvori preko 200 fabrika, kada se grade autoputevi, kada nam u posetu dolaze mnogi, visoki, svetski državnici i mnoge druge stvari koje sam već pominjala u prethodnim govorima.Podsetila govorima.Podsetila bih naše građane da je nivo slobode medija u Srbiji bio mnogo lošiji dok je na vlasti bio Dragan Đilas.U to vreme, zapravo 2009. godine usvojen je drakonski Zakon o javnom informisanju, koji je kasnije proglašen neustavnim. Možete slobodno proveriti, poštovani građani.U to vreme bilo je i masovnog otpuštanja novinara iz političkih razloga, a moj zaključak je, da je tadašnji napad na medije, bio samo uvod u katastrofalnu reformu pravosuđa.Tada su i neke uticajne dnevne novine bile u vlasništvu Miroslava Miškovića i Dragana Đilasa, pa i danas smo svedoci da određeni mediji i jesu pod vlasništvom gospodina Đilasa. Mi to znamo, naši građani to znaju, ali vi to gospodine Đilas javno, naravno ne želite da priznate.Poštovani priznate.Poštovani građani, takav slučaj imamo danas, posebno sa televizijom „N1“, čije je sedište registrovano u Luksemburgu. Dakle, oni odgovaraju Regulatornom telu Luksemburga, pošto navedena televizija nije registrovana ni u APR-u, ni kao pružalac medijskih ni kao pružalac medijskih usluga.Svima je jasno da su u pitanju domaće, a ne strani reemitovani programi i zaista smatram da se njihovim poslovanjem krši naš zakon i zloupotrebljavaju i šire različite lažne informacije.Smatram

vladavine demokratske vlasti, gospodin Đilas je samo na televiziji „Studio B“ bio prisutan preko dve hiljade puta, da li, kroz političke emisije ili reklamne spotove, dok tadašnje rukovodstvo televizije „Studio B“, na čelu sa gospodinom Đilasom, nikada nisu pozvali nikoga iz SNS.Dok mi danas imamo situaciju da mnogi lideri opozicije, kojih čak i nema u parlamentu, nesmetano imaju gostovanja i daju intervjue elektronskim i štampanim medijima, potpuno je obrnuta situacija, ako uporedimo prethodnu i današnju,

predsednik, odnosno pres služba, uredno poziva sve elektronske, odnosno štampane medije i rado odgovara na svačija pitanja, makar mu i na neumesan način unosili mobilni telefon sa određenim pitanjem direktno u lice.Na kraju, moj zaključak se svodi da ukoliko postoji država, mora da postoji i medijska sloboda, što je naš predsednik već dokazao, jer smo pristali da menjamo medijski set zakona, a da bude još veći paradoks koji je DS za vreme njihove vladavine odobravala i uopšte im tada taj zakon nije smetao.U vaše vreme, za vas je bilo normalno da država ima sva prava, a čovek ih nema, dok je kod nas potpuno obrnuto.Nije teško uništiti državu, kao što ste već pokazali, teško je postaviti na čvrste noge, što mi uporno teškim trudom radimo.Poštovani građani mi jesmo dokaz stvaranja medijske slobode i o tome ćemo govoriti svakako i sutra i hvala vam na pažnji.

pre nešto više od tri meseca, ova agencija je odobrila plan razvoja prenosne mreže, zaključno sa 2028. godinom i investicione ciljeve, u ciklusu 2019. – 2021. godina. Dokumenta je sastavio operater prenosne mreže, odnosno Elektromreža Srbije.U listi proizvodnih kapaciteta, za koje se očekuje da će se povezati na dalekovode, nalazi se 14 vetroelektrana. U oktobru mesecu prošle godine, zvanično je sa radom počeo „Čibuk 1“, odnosno najveći vetropark, ne samo u Srbiji, već i na zapadnom Balkanu, sa 57 vetrogeneratora, koji mogu snabdeti 113 hiljada domaćinstava.Ovo je projekat kompanije iz Abu Dabija i ogroman je korak ka prelasku na čistu, odnosno zelenu energiju u Srbiji. Investicija je vredna 300 miliona evra i donela je 158 megavata snage.Ovakvi snage.Ovakvi projekti omogućili su Srbiji da proizvodi 27% svojih potreba energije iz obnovljivih izvora, a time se smanjuje korišćenje uglja u proizvodnji električne energije.Sa tim u vezi, grad Bor radi na detaljnom planu regulacije, posle čega sledi izrada projektno-tehničke dokumentacije, za početak gradnja vetrocentrale snage 50 megavatia na području Crnog Vrha.Ideja je da taj vetropark ima 14 turbina na teritoriji Bora, a preostalih sedam na teritoriji susedne opštine Žagubica.Inače, planina Crni Vrh je poznata po velikom intenzitetu vetrova, a kompanija koja rukovodi ovim projektom vršila je merenje vetra proteklih sedam godina na ovoj planini. Ustanovljeno je da bi to mogla biti jedna od najboljih lokacija u Srbiji. radi se o domaćoj kompaniji, a njihova ambicija je da pribave građevinsku i energetsku dozvolu do 2021. godine i da odmah zatim počnu sa podizanjem tornjeva.Vrednost ove investicije se procenjuje na oko 100 miliona evra.Dakle, što se tiče energije vetra, Srbija polako pokriva sve one lokacije koje su pogodne za podizanje vetroparkova i do sada ih ima sedam koji su u funkciji, u funkciji, a biće ih još.Osim energije vetra, svi znamo da je isplativo i korišćenje energije Sunca, odnosno solarne energije, koja ima zapravo i najveći potencijal, zbog sunčanih dana u našoj zemlji, zbog količine sunčanih dana.Ono što svakako znači svakom domaćinstvu u Srbiji jesu ti solarni paneli, za podmirivanje sopstvenih potreba za električnom energijom, a mislim da domaćinstva na jugu Srbije, barem prema onome što sam ja uspela da vidim, prednjače u korišćenju ove mogućnosti.U svakom slučaju, povećava se iskorišćenje besplatnih ekoloških i večnih izvora energije, što je vrlo značajno za očuvanje životne sredine, značajno je i za neku uštedu u finansijskom smislu, ali ima još mnogo prostora za unapređenje ove oblasti.Nadam se da će Ministarstvo energetike u godinama koje su pred nama, više raditi

**Nataša Jovanović** Poštovane kolege, poštovani građani Srbije, prethodne godine Ministarstvo finansija je dosta radilo na izmeni propisa, pre svega zakona kojim se stvaraju bolji uslovi za poslovanje u Srbiji. To je način da stvorimo sliku atraktivne i normalne Srbije.Srbije, koja po svim parametrima i standardima poslovanja ni malo se ne razlikuje od razvijenih zemalja EU i sveta.Danas sveta.Danas pričamo o davanju saglasnosti na finansijski plan Komisije za hartiju od vrednosti za 2020. godinu, na predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Imajući u vidu potrebu da se omogući veća dostupnost i atraktivnost domaće hartije od vrednosti, stranim investitorima, smanje troškovi domaćih hartija od vrednosti u cilju unapređenja finansijskog tržišta uopšte,

U novembru 2019. godine, stopa rasta je bila čak 6%. Srbija je već stavljala na listu „Index Watch Positive“ i to je jasan signal da je Srbija ispunila sve preduslove da se nađe u renomiranoj grupi zemalja u razvoju koji međunarodni investitori smatraju sigurnim za ulaganje. Cilj je da se poveća udeo stranih ulaganja u domaće obveznice za 40%.„Euroclear“ je firma sa sedištem u Belgiji, specijalizovana za trgovanje i čuvanje domaćih i prekograničnih hartija od vrednosti koje čine: obveznice, akcije ili darivati, čime stranim investitorima olakšava pristup lokalnim tržištima.Srbija se finansijski konsolidovala, zahvaljujući stručnom i mudrom vođenju finansijske politike od 2012. godine i rezultati su naša politika poslednjih sedam godina.Od godine, imamo suficit u budžetu, a to znači da smo uštedeli 12,8 milijardi dinara, više nego što smo potrošili.Istakla bih 2018. godinu, jer je ostvaren rekordni priliv stranih direktnih investicija za 3,8 milijardi evra. To nije ni malo lako imajući u vidu veliku konkurenciju.Dovoljno je da pogledamo zemlje koje nas okružuju, i one isto žele razvoj svojih ekonomija, ali prvenstveno zahvaljujući ugled u našeg predsednika u svetu uspešno se nosimo sa konkurencijom.Grade se nove saobraćajnice, privlače nove investicije, grade se tuneli i mostovi, ulaže se u novu infrastrukturu, otvaraju se nove fabrike.Želim da građani Srbije znaju da preko 60% svih investicija koje dođu u ovaj region, dođe u Srbiju.Kada govorimo o projektu „Srbija 2025“ 14 milijardi evra ćemo narednih pet godina uložiti u: vodovod, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizaciju, železnicu, obrazovanje, zdravstvo, digitalizaciju, unapređenje poslovnog okruženja, transport i energetiku, zaštitu životne sredine, sve što podstiče da naša zemlja bude atraktivna i konkurentna, a što je predviđeno projektom „Srbija 2025“ i Programom ekonomskih politika.Želela

ovo donosi više stranog kapitala na tržište Srbije i niže troškove zaduživanja, što predstavlja odličnu bazu za još veći privredni rast ekonomije naše zemlje na preko 5%. I to nisu samo brojke, već je svaki građanin ove zemlje osetiti da bolje i kvalitetnije živi.Hvala.

ministar finansija, gospodin Siniša Mali, obrazlažući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala rekao je da će njime biti omogućeno da se povećaju baze i struktura potencijalnih investitora koji će ulagati i u domaćoj hartiji od vrednosti, što je još jedna od aktivnosti Ministarstva finansija usmerena ka razvoju tržišta kapitala.Strani investitori i fondovi će moći na brz i vrlo efikasan način da ulažu u domaće hartije od vrednosti i u srpsko tržište kapitala.Povećanjem dostupnosti i atraktivnosti domaćih hartija od vrednosti stranim investitorima smanjujemo troškove finansiranja i obezbeđujemo bolju diversifikaciju diversifikaciju investitora koji ulažu u domaće hartije od vrednosti. Na taj način se unapređuje i razvija tržište kapitala.Prošle godine smo imali dve veoma uspešne emisije i to po istorijski najnižim kamatnim stopama. Pri poslednjoj emisiji obveznice u novembru emitovali smo 550 miliona evra obveznica, sa prinosom 1,25%. Prethodno smo u junu emitovali obveznicu u iznosu od jedne milijarde evra na period od 10 godina sa stopom prinosa od 1,619% i šest puta većom tražnjom.Vlada Srbija planira da na domaćem tržištu duga emituje dinarske hartije od vrednosti u iznosu od oko 230 milijardi dinara, kao i obveznice denominovane u evrima na međunarodnim tržištima kapitala u vrednosti dve milijarde evra.Vlada evra.Vlada je pojačala i planove investicione potrošnje obećavši da će u narednih pet godina potrošiti oko 14 milijardi evra za poboljšanje životnog standarda infrastrukture. naš program od 2020. do 2025. godine je upravo ulaganje 14 milijardi evra u infrastrukturu, u sve oblasti privrede.Setimo se samo šta je rekao gospodin Mali, samo dve milijarde evra ide direktno za infrastrukturu, tiče se kanalizacije. Ovo je bio potpuno devastiran 2012. umalo da bude bankrot, zemlja pred bankrotom. A danas? Danas imamo suficit u budžetu - 12,8 milijardi dinara. E, zato možemo da idemo napred, zato imamo povećanje. Setimo se samo kakva nam je bio BDP te 2012. godine, minus 3,5%. Danas plus 3,5%. U zadnjih šest meseci plus 4% sa tendencijom da tu narednih pet godina bude 7% povećanja. Tako se radi! Tako radi odgovorna Vlada Republike Srbije.Ulagaćemo u obrazovanje. Već smo imali reformu, uložili smo dosta para. Imaćemo još

minimalni lični dohodak iznosio je te 2012. godine, 16.200,00 dinara. Danas je 30.020,00 dinara. Minimalna plata iznosila je 320 evra, danas je 500 evra sa projekcijom tog našeg programa da će biti 900 evra… Pardon, penzija će iznositi od 430 do 440 evra. Tako radimo mi! Ulagaćemo u poljoprivredu, ulagaćemo u mlade ljude. Kako? Tako što ćemo da im gradimo stanove, tako da ćemo poboljšati kvalitet njihovog života, tako da ćemo ulagati u prokreaciju, apsolutno u svaki segment života.Da se vratim ja na svoje hartije od vrednosti. Htela bih da čestitam, juče su, inače, Ministarstvo finansija i "Euroclear" potpisali Memorandum o razumevanju koji će omogućiti da se stvore tržišni uslovi za efikasnije emitovanje državnih hartija od vrednosti, denominovanih u dinarima.Namera Republike Srbije je da omogući da se njenim obveznicama trguje putem "Euroclear" platforme, što će olakšati stranim investitorima da imaju pristup tržištu državnih hartija od vrednosti.Na kraju, da se zna, "Euroclear" je grupa, inače pouzdan finansijski sistem za operaciju saldiranja. U osnovi grupa obezbeđuje namirenje i čuvanje domaćih i stranih obveznica, akcija i derivata investicionim fondovima. "Euroclear" je renomirana, pouzdana infrastruktura na tržištu kapitala koja doprinosi smanjenju rizika, automatizaciji i efikasnosti na nivou globalne klijentske franšize.Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, veliku pažnju ovih dana privukao je novi Investicioni plan „Srbija 2025“ o kome ja želim da kažem nekoliko stvari, a koje podrazumevaju projekte i investicije u vrednosti od 14 milijardi evra.Ovaj iznos će biti implementiran do 2025. godine, u različitoj oblasti, a najviše se govori o prosečnoj plati koja će dostići 900 evra i penziji koja će dostići oko 440 evra.Jedan od prioriteta što sam ja izdvojila za početak jesu mladi ljudi u Srbiji. Želimo da se školuju u Srbiji, da ostanu u Srbiji, da rade i da žive sa svojim porodicama i prijateljima, a ne da odlaze u druge zemlje tražeći bolje uslove za rad. To podrazumeva, naravno, velika ulaganja kako bismo obezbedili iste ili bolje uslove u odnosu na zemlje u inostranstvu.Investicioni plan predviđa 700 miliona evra za: izgradnju stanova za mlade parove; za finansiranje veštačke oplodnje; za novorođenu decu biće izdvojeno oko 200 miliona evra; za nove vrtiće 60 miliona evra; biće novih sredstava za zaštitu i prevenciju dece obolele od autizma i zdravstvo će biti uloženo 600 miliona evra, što će omogućiti da do 2025. godine bude izgrađeno 16 novih bolnica, šest novih klinika i dva nova „Klinička centra“.To će biti nastavak ulaganja, u infrastrukturu, u zdravstvu koje smo započeli. Pomenuću samo nov Klinički centar u Nišu, koji je sada regionalni zdravstveni centar koji pokriva potrebe ljudi iz jugoistočne Srbije sa najmodernijom opremom na oko 50.000 kvadrata, koji građanima pruža odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, a sa druge strane mogućnost medicinskim radnicma da se zaposle, a već smo ovde u plenumu govorili o povećanju plata za lekare i medicinske sestre. Poslednje povećanje za lekare je bilo 10% a za medicinske sestre 15%.Veća izdvajanja planirana su za infrastrukturu, za izgradnju novih autoputeva, za rekonstrukciju oko 5.000 kilometara postojećih puteva i železnice i to u iznosu od 9.000.000.000 evra. U ovom trenutku možemo da se pohvalimo sa stotinama kilometara novih autoputeva, a novi investicioni plan radiće dalje, naravno, na razvoju i vazdušnog i železničkog saobraćaja.Sve ovo možemo da uradimo zahvaljujući reformi javnih finansija i primeni svih mera koje smo sproveli od 2014. godine.Ako

Umesto kapitalnih projekata za Srbiju, umesto, na primer, razvoja infrastrukture u najsiromašnijim opštinama u Srbiji, novac je ko zna na šta potrošen. To je dovelo do smanjivanja budžeta tog ministarstva da bi se u 2010. godini desilo da je to ministarstvo imalo 15,5 milijardi, a u 2011. godini 7,7 milijardi i situaciju da nije bilo para za data obećanja, infrastrukturu i razvoj Srbije.Godine 2012. zemlja je bila na ivici bankrota, kada je SNS preuzela vlast, ali je preuzela i odgovornost da promeni stanje u Srbiji. Kompletna slika bila je užasna - od projekata ništa, državna kasa prazna, plate i penzije nesigurne, nova ulaganja u bilo koju oblast bila su nemoguća u tom trenutku.Dragan Đilas je 2008. godine bio, dakle, ministar za nacionalni investicioni plan i kandidat za gradonačelnika Beograda. On je samo zapravo prešao sa jedne funkcije na drugu i ništa drugo se nije promenilo. Nastavile su da se ređaju afere. Imali smo rekonstrukciju Bulevara Kralja Aleksandra, podzemne kontejnere, privatizaciju Luke Beograd. Samo je softverski paket Grad Beograd koštao više od 9.000.000 evra.

evra.Srpska napredna stranka, kada je preuzela vlast 2012. godine, imala je jako tešku situaciju u zemlji i veliku odgovornost sa druge strane prema građanima koji su joj dali podršku. Morali smo da krenemo od najsitnijih stvari da bismo mogli da dovedemo prvo budžet na nivo stabilnosti, a onda da bismo razmišljali uopšte o bilo kakvom razvoju i tada oni koji su izgubili izbore od nas, kada smo predstavljali planove za budućnost Srbije, oni su nam se smejali, a verujem da im danas ni malo nije smešno kada vide šta smo sve uradili, jer mi imamo rezultate koje možemo da predstavimo građanima, a imamo i planove koji su ostvarljivi, jer smo uspeli da stabilizujemo budžet.I sada čujemo u njihovim medijima da je novi investicioni plan Srbija 2025. samo spisak lepih želja, ali ima dana kada će i „N1“ i „Danas“ i svi ostali mediji objavljivati kako su i ti planirani projekti u Srbiji realizovani. Zahvaljujem. Zahvaljujem, koleginice Žarić Kovačević.Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.Izvolite, koleginice. Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani i građanke Republike Srbije, pred nama su danas finansijski planovi nezavisnih regulatornih tela, a koji su pre ovoga bili na razmatranju Odbora za budžet i finansije Narodne skupštine Republike Srbije.Naravno, planovi nezavisnih regulatornih tela na odboru su usvojeni i nadležni je predložio Narodnoj skupštini da, nakon razmatranja, ovi predlozi, odnosno finansijski planovi budu usvojeni.Tokom

onih regulatornih tela koji se ne finansiraju iz budžeta Republike Srbije, ali, naravno, nad njihovim radom nadzor i kontrolu vrši nadležni odbor, odnosno Narodna skupština Republike Srbije.Najpre želim da kažem da je od 2012. godine Republika Srbija, zahvaljujći odgovornoj politici našeg predsednika Aleksandra Vučića i SNS, postigla izvanredne rezultate u svim segmentima društvenog života, a posebno na ekonomskom polju.Srbija je danas najbrže rastuća ekonomija u ovom delu Evrope. Srbija se danas nalazi n a 44. mestu od 80 najmoćnijih zemalja u svetu kada su u pitanju tri parametra – politički, ekonomski i vojni.Guvernerka Narodne banke Srbije, zahvaljujući merama podrške i zahvaljujući jednom timskom radu, zajedno sa Vladom i sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, za 2019. godinu dobila je priznanje za najbolju guvernerku, odnosno najboljeg guvernera u svetu.Devizne rezerve zlata, odnosno rezerve zlata u Narodnoj banci Srbije su danas nikada veće.

a žuti tajkuni u toj nesreći uživali i lično se bogatili. Danas bi oni da se vrate ponovo vlast ne radi naroda,

prepoznaje odgovornost, prepoznaje rezultate, prepoznaje hrabrost u svakom mogućem smislu i patriotizam pre svega prema svojoj zemlji i prema svom narodu, a to je patriotizam Aleksandra Vučića. Zato na izborima u aprilu mesecu građani Srbije nemaju alternativu. Jedina politika je politika novih fabrika, novih radnih mesta, mira i stabilnosti, smanjenja nezaposlenosti. To je politika koju zastupa Aleksandar Vučić i zato će njemu u ogromnom broju dati poverenje. Zahvaljujem. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani narodni poslanici, pošto je u dosadašnjem delu diskusija rečeno uglavnom sve od onoga što sam ja hteo da kažem, iskoristiću priliku da iznesem jednu vest koja je danas, a verujem da će i narednih dana biti glavna vest o kojoj će se govoriti, kako nas drugi vide, jer jedno je kako mi sami govorimo o svojim uspesima,

izbore.Dakle, u specijalnom dodatku pod naslovom – Srbija munjevito ide napred, „Fajnenšel tajms“ je kroz tri tematska teksta i kroz intervju sa ministrom finansija Sinišom Malim predstavio uspehe ekonomskih i finansijskih reformi naše zemlje koje su, kako konstatuje britanski list, od Srbije napravile jednu od evropskih ekonomskih zvezda.Dakle, BDP zemlje skoro neprekidno raste od 2014. godine, da bi 2018. godine dostigao desetogodišnji rekord od 4,4%, piše taj list. Uprkos međunarodnim neizvesnostima u osporavanju ekonomije u delovima EU, Srbija je ostvarila rast od 4,2% 2019. godine među najvišim stopama u Evropi i jedna je od retkih zemalja na svetu koja je nadmašila svoju godišnju procenu.Srbija gotovo sedam godina beleži stalni rast stranih direktnih investicija koje su 2018. godine dostigle rekordnih 3,5 milijardi evra ili 8,2% BDP. Strana ulaganja u 2019. godini više su skočila u odnosu na prethodnu godinu na 3,8 milijardi evra, a sa ekonomskim preporodom i reformama koje su u toku, interesovanje dominantnih stranih investitora za Srbiju stalno raste.Većina raste.Većina stranih investicija, oko 70%, i dalje dolazi iz zemalja EU, naročito iz Nemačke, Italije, Holandije i Austrije koje su uložile velika sredstva u srpsku proizvodnju, posebno u automobilske komponente.Američke

poslednjih godina značajno porasle, čineći 20% ukupnog priliva stranih direktnih investicija u Srbiju u 2018. godini. Grinfild ulaganja iz Kine u Srbiju prošle godine dostigla su rekordne nivoe sa 16 projekata u vrednosti od 625 miliona dolara.Pored finansijskih konsolidacija i uvažavanja monetarne politike, Srbija je sprovela brojne strukturne reforme, posebno u pogledu fleksibilnosti tržišta rada, reformi finansijskog sektora i smanjenja nekvalitetnih kredita. Zatim, u oblasti poreske politike, lakoće dobijanja građevinskih dozvola itd.Stopa nezaposlenosti pala je na 9,5% prošle godine sa nivoa od 26% godine. Postignut je uspeh u upravljanju javnim dugom koji je oboren sa oko 77% na 51%. Srbija ima kreditni rejting BB plus sa pozitivnim izgledima, a zabeležila je i impresivan napredak na Duing biznis listi Svetske banke, skočivši sa 93 mesta 2013. godine na 44 poziciju 2019. godine među 190 zemalja.Pored

oslobađanje plaćanja poreza na dohodak u trajanju od deset godina, uvoz opreme bez ikakvih carina i drugih dažbina, pogodnosti sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa čak 59 država. Te benefite strani investitori mogu naći u 15 slobodnih ekonomskih zona u Srbiji, a investicije sa velikim kapitalom i brojem zaposlenih mogu da se kvalifikuju i za državne subvencije.Ljudski resursi u Srbiji su takođe jedan od prednosti naše zemlje. Pored visokog broja onih koji govore engleski jezik Srbija je rangirana na 27 mesto među 150 zemalja prema Indeksu ljudskog kapitala Svetske banke, što je najviše mesto u regionu Balkana. Rekordno visoke bruto i neto devizne rezerve NBS pružaju zemlji zaštitu od eventualnih spoljnih šokova. Ostvarena je i očuvana stabilnost cena, relativna stabilnost kursa dinara i finansijska stabilnost.Srbija je čvrsto na putu za članstvo u EU, a da to što još nismo članica pruža određene slobode zemlji da koristi prednosti koje joj takva situacija omogućava. Na primer, to nam omogućava da imamo sve ove sporazume o slobodnoj trgovini sa različitim zemljama, kao što je Turska, da imamo preferencijalni status sa SAD, dobre ugovore i sporazume sa Kinom, Centralno-evropski sporazum o slobodnoj trgovini, Sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom je krajem 2019. godine najavila novi investicioni program „Srbija 2025“ prema kojem će pored budžetskih sredstava u okviru infrastrukture u osnovnu infrastrukturu biti uloženo dodatnih 14 milijardi evra, pa se očekuje da će to biti okosnica novog investicionog ciklusa i da će priliv privatnih investicija biti još veći.Razvoj srpskog sektora, IT usluga, softvera i hardvera je najbrži rastući deo industrije u zemlji, čiji izvoz snažno raste od 2015. godine, nadmašujući milijardu evra u protekle dve godine.Iako je Srbija mali IT igrač na globalnom, pa čak i evropskom nivou, ovaj sektor sada pravi 10% BDP zemlje. U zemlji posluje oko 2.000 IT preduzeća koja zapošljavaju oko 20.000 ljudi.Srbija je upravo u ovom sektoru doživela neviđeni nivo stranih ulaganja 2019. godine, a američke kompanije su bile najatraktivniji investitor u ovoj oblasti, poput IBM, „Šnajder elektrika“, SKF-, „Adobea“, „Orakla“, „Gugla“, HP itd.Srpske plate u IT sektoru su skoro tri puta veće od državnog proseka, ali su i dalje ispod proseka EU za taj sektor. 30% svih srpskih studenata na univerzitetima je upisano na smerove inženjerstva, matematike, računarstva, a više od 35 ustanova visokog obrazovanja nudi ove programe.Vlada Srbije nudi finansijske podsticaje „start ap“ firmama, jer su očekivanja da bi se upravo razvojem tehnološkog sektora u zemlji mogao preokrenuti proces odliva mozgova, prisutan na celom Balkanu, a zbog kojeg je u protekloj deceniji Srbija izgubila 5% populacije.Dakle, sve ovo što sam naveo je u svom specijalnom dodatku pod naslovom „Srbija munjevito ide napred“ objavio „Fajnenšl Tajms“ i na taj način predstavio uspehe ekonomskih i fiskalnih reformi naše zemlje, koje su kako konstatuje ovaj britanski list, od Srbije napravile jednu od evropskih ekonomskih zvezda. Hvala.